народните представители да заемат местата си, заседанието продължава.

Моля народните представители да заемат местата си, Заседанието продължава с обсъждане предложението на министър-председателя на Република България Бойко Борисов за кадрови промени в Министерския съвет по отношение министъра на здравеопазването. За процедура?

да посочите случаите, в които това е станало. Ако бяхте посочили стенограмите и бяхте посочили случаите щеше да стане ясно, че недопускането на предложение на опозицията по ал. 7 е на съвършено различно основание, а именно – поради неизпълнение на изискването на чл. 69 от тогавашния правилник, сега чл. 72, който гласи, че: „Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване може да бъде внесен повторно само след съществени промени в основните му положения.” В случая, който цитирате, става за внасянето на идентичен законопроект, тоест няма как Народното събрание във всяка пленарна сесия да разглежда едни и същи законопроекти без промени в техните основни положения. Вторият случай, който цитирате, касае гласуване преди предложенията на опозицията – само Великденската ваканция на парламента и освобождаване на народен представител. Е, каква е аналогията между тези случаи и между безобразието, което извършихте с дневния ред в днешното пленарно заседание? Оставям настрана недостойното Ви поведение да подведете сутринта Председателският съвет за дневния ред в днешното пленарно заседание и недостойното Ви поведение да подложите този дневен ред на гласуване, след което същият да бъде приет с единодушие и след това със смешни процедурни хватки да пренаредите дневния ред, и като капак на всичко – да прокарате внушение, че подобни нарушения са правени в предното Народно събрание. Не, не са правени! Вие сте пионерът в скандалното нарушаване на правилата и на българската Конституция.

Въпросът беше за арменския геноцид, вие много добре си го спомняте – как ни мачкахте! И тогава не бяха сменени точки от дневния ред, а просто точката беше отменена. отменена. Тогава в мотивите бяха внесени основни промени, и вие пак не го признахте, за да ни смачкате, а сега правите точно обратното. Тоест създадена е такава процедура и сега само госпожата я повтаря. Няма какво да спорим! Има ли желаещи за изказване по предложената кандидатура?

Уважаемо председателство на Народното събрание, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми д-р Константинов! Ние сме в обхвата на точка за Вашия избор, и разбира се, за освобождаването на досегашния министър проф. Анна-Мария Борисова. Д-р Константинов, вие със сигурност имате Вашите личностни качества, Вашите професионални умения, познания, Вашите достойнства като човек и като лекар. Аз и Парламентарната група на Коалиция за България нямаме намерение да ги коментираме, нито пък да ги оспорваме. Тези качества вероятно са играли и изиграли роля при Вашата досегашна реализация, в това число и при избора Ви за член на борда на директорите на болницата в Кюстендил, и при избора Ви на сегашната ръководна позиция в Българския лекарски съюз. Тези качества обаче, уважаеми дами и господа народни представители, не са достатъчни сега, когато става дума за избора Ви, д-р Константинов, не за нещо друго, а за министър на здравеопазването. Във време, в което този сектор е доведен до финансов колапс, във време, в което имаме създадена атмосфера на недоверие и обществена нетърпимост, в това число и най-вече към политическото ръководство на Министерството на здравеопазването, към вицепремиера и финансов министър, към правителството, на което се готвите да станете член. Тези качества със сигурност могат да достигат за нещо друго. Ние обаче в този случай – няма да подкрепим. не само заради недостига на други умения и познания, които считаме, че трябва да има кандидатът за министър на здравеопазването, особено в това време. Аз ще си позволя да кажа няколко от тези аргументи, които служат за формиране на нашата позиция против Вашия избор за министър на здравеопазването. Уважаеми дами и господа народни представители, и в политиката трябва да има яснота на позициите! Забележете, аз не казвам: „Дори и в политиката”. Може би по-точното е да се каже: „Особено в политиката в това Народно събрание, в което има парламентарни групи и партии полууправляващи, полуопозиция, полупозитивни, полукритични”. За щастие, Парламентарната група на Коалиция за България не е сред тях. сред тях. Уважаеми дами и господа народни представители, има обаче няколко знакови гласувания и те са гласуванията при избор на правителство, при промени в кабинета, при гласуване на бюджета, при вот на недоверие към правителството, което в момента ръководи страната. В този смисъл, няма особена политическа логика, няма убедителни аргументи за нас като ясно заявена опозиционна партия и парламентарна група да подкрепим кандидатурата на д-р

въпроси, свързани с жизнено важни проблеми на държавата и обществото, когато се търсят решения в критични състояния, каквото без съмнение в момента е състоянието на здравеопазването, можем да потърсим съгласието и да участваме в постигането на такова съгласие. Преодолимо е с разговори, със сондажи, със срещи, с отчитане на различни разбирания. За съжаление, това, което ни демонстрира мнозинството в лицето на ръководството на ГЕРБ и на кандидата за здравен министър, не беше нищо по-различно от това – никой друг и нищо друго извън срещите със съдружните на управлението партии. В този случай очевидно не можем да очакваме нищо ново и по-различно като политика и, за съжаление, като резултати, които ще бъдат реализирани в сферата на здравеопазването. Това е другият съдържателен и политически аргумент, който формира позицията ни „против”. Още нещо. Аргументи можем да потърсим в посоката на

Знаем и Вашата критичност, демонстрирана по отношение политиката на ГЕРБ в областта на здравеопазването. Не виждаме и не разбираме степента на обвързаност между Вашите схващания и записаното в предизборната програма или Програмата за управление на ГЕРБ в частта за здравеопазването.

с народните представители от ГЕРБ. Изниква въпросът за политическата подкрепа, която Вие имате или ще имате в Народното събрание и в специализираните комисии.

дали Вашата професионална етика и отговорност, каквато демонстрирате досега, или политическата конюнктура и постът, който Вие се готвите да заемете? Отсъствието на ясен отговор или опасенията, че политическата конюнктура взема връх, са други аргументи, които формират позицията ни „против”. И най-после. Оставям настрана въпроса с отсъствието на управленски опит. Той може да бъде компенсиран с определен екип, но той е важен, когато трябва да бъде управлявана една толкова сложна и тежка система, каквато е здравеопазването. Доктор Константинов, ще си позволя да кажа, позволя да кажа, че Вие сте политически и експертно непознат. Защо е толкова важно това? Защото остават неясни Вашите схващания за жизнено важни за системата на здравеопазването въпроси. Ние не познаваме тези схващания, не знаем в каква последователност и какво точно ще се опитате да реализирате Вие като министър на здравеопазването в момент, в който можем да кажем: „Доверието в системата е изчерпано”, а повече от това българските граждани не могат да понасят нови експерименти в областта на здравеопазването. Изниква въпросът: кое ни гарантира, че Вие няма да бъдете поредният експериментатор в тази и без това изтерзана система?! Или: защо трябва да приемем на доверие Вашия избор, само защото Вие сте посочен от министър-председателя Бойко Борисов?! на тези въпроси отсъстват или по-точно нашият отговор е, че няма достатъчно убедителни аргументи, заради което ние ще гласуваме „против”.

на онзи фискален фундаментализъм, който стои в основата на днешното критично състояние на цели ключови за обществото сектори, но най-вече на здравеопазването? Ако не го знаете, в този случай очевидно надделява неосведомеността. Това е лошо. Неосведомеността и съответно незнанието, наивността не са сред достойнствата на управлението. Ако го знаете и въпреки това приемате да бъдете министър, то в този случай надделява хазартната нагласа у Вас, което ние няма да подкрепим. Няма. Други народни представители? Доктор Адемов, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, госпожи и господа народни представители, уважаеми д-р Константинов! Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи предложението за поредна персонална промяна в Министерския съвет. Проектът, който разискваме днес, е резултат от подадената оставка от строгата и амбициозна проф. Анна-Мария Борисова. Тя беше поискана и очаквана от политически партии, съсловни организации, синдикати. Когато бе приета от премиера Борисов, вече не беше новина. За бившия министър, който се задържа на този пост само 162 дни, мога да кажа само това, което казах при нейния избор, но сега вече в по-друг стил: „След края на Вашия мандат като министър на здравеопазването Вие останахте на върха на Вашата професионална кариера като лекар,

днес не просто разискваме предложение за поредната персонална промяна в Министерския съвет, а търсим отговор на няколко въпроса. На първо място, състоя ли се здравната реформа, или се налага поредното рестартиране? Второ, отначало ли започваме, или се налага корекция на вече съществуващия модел? Трето, имат ли най-после управляващите последователно разписана програма и цялостно разписана визия с конкретен план за действия, включително финансово обезпечен във времето? Според нас днешната дискусия трябва да се превърне в откровен дебат за коригирането на определена политика в нейното не само кадрово, но и съдържателно измерение, защото непрекъснатите и кадрови промени през няколко месеца не само не стабилизират здравеопазването, а го превръщат в територия на нестихващи конфликти. Опитваме се да ви предпазим от по-тежки усложнения, въпреки че високомерно отхвърляте всяко предложение на опозицията. Предлагаме ви да разбиете порочния кръг, характерен за взаимоотношенията между министъра на финансите и министъра на здравеопазването, а именно:

винаги е бил важен въпросът за профила на министъра на здравеопазването – лекар политик или политик лекар. Най-често дискутираните качества за този пост са: на първо място, да притежава професионален опит, съчетан с необходимите морални качества; на второ място, да бъде мениджър с управленски качества и административен опит. Според нас обаче министърът, освен всичко казано освен всичко казано дотук, трябва да притежава и политически опит, да търси и постига максимално ниво на съгласие между колегите си в правителството, между политическите партии – не само управляващите, между съсловните и пациентските организации. По дефиниция той трябва да урежда обществени, а не вътрешнопартийни взаимоотношения. Без широка обществена подкрепа, на която не можа да се зарадва предишният министър, няма как да има успех и най-добре замислената реформа. Тази адски консервативна система задължително изисква търсене на консенсус, съгласие. Колкото е по-широка подкрепата за непопулярните мерки, които очевидно се налагат при реформиране на този сектор, толкова по-равномерно се разпределя тежестта на реформата, споделят се отговорностите, намалява социалната и политическата цена. И обратно – не е по силите на която и да е политическа партия да извърши сама тази толкова тежка и толкова необходима реформа. Уважаеми дами и господа, ние априори нямаме основание да поставяме под съмнение качествата на д-р Константинов, но сме силно притеснени от липсата на какъвто и да е административен опит. Система, в която работят над 4 хил. човека само административен персонал, изисква и опит, и умения за вземане на управленски решения. Според нас такъв опит липсва. И не на последно място, управляващите очакват от новия кандидат-министър неговите идеи за типа политика, забравяйки, че това е работа на правителството като цяло и на управляващото мнозинство. За нас остава впечатлението, че стилът и методите на подбор и кадрови решения са същите, следователно са предпоставка за поредния провал. Трудно е да подкрепим тази кандидатура, защото една подкрепа или неподкрепа зависи от това къде се пресичат очакванията на политическите сили и заявените управленски приоритети, още повече, че такива приоритети до този момент не сме чули от новия кандидат за министър.

Благодаря Ви, госпожо председател. Вземам думата, за да уведомя народното представителство, че народните представители от „Ред, законност и справедливост” ще гласуват „против” кандидатурата на д-р Константинов за министър на здравеопазването. Ще гласуваме „против” кандидатурата на предложения нов министър на здравеопазването поради няколко причини. Първата причина е чисто формална – защото тук отсъства премиерът Бойко Борисов, който беше редно да представи своя кандидат. Това не е просто една формална - това е политическа причина. Друга причина е, че ние не познаваме д-р Константинов, той не се е срещал с народните представители от „Ред, законност и справедливост” и нямаме никаква представа от това какво възнамерява да прави или да не прави като министър на здравеопазването. Тук ще припомня мои думи, които произнесох, когато се обсъждаше кандидатурата на досегашния министър на здравеопазването д-р Борисова, която след многократни подкани от страна на народното представителство отказа да вземе думата и да каже каквото и да било. Тогава заявих, че тя мълчи като комунист на разпит.

Смятам обаче, че днес ще бъде първият работен ден на д-р Константинов, защото след малко той ще бъде избран с гласовете на ГЕРБ за министър е твърде рано да се обижда още в първия си работен ден на народните представители, а чрез нас и на българския народ, защото ние представляваме българския народ. Така че аз го приканвам да стане и да каже няколко думи. Може би ще успее да разубеди народните представители от „Ред, законност и справедливост”, но той задължително трябва да стане и да каже

да кажете нещо. Уважаеми народни представители! За мен е голяма чест да застана пред вас в качеството си на номинация за здравен министър. Абсолютно споделям мнението на преждеговорившия, че вие наистина трябва да знаете какво мисля да правя в здравеопазването, преди да гласувате моята номинация. Честно да ви кажа, аз дойдох тук със свито сърце от важността на форума, който е, но случилото се в началото на заседанието ме успокои напълно. Бил съм на много заседания на Лекарския съюз - трябва да ви кажа, че те протичат в малко по-емоционален дух и там представителите са малко повече от народните. Така че това ми подейства релаксиращо. Министър Дянков, моля Ви да коригирате – аз имам само едно дете. Поставяте ме в неудобна позиция спрямо жена ми - да обяснявам къде са двете.

Това не е стратегия, това не е концепция. За трите-четири дни, които имах на разположение, ще е крайно несериозно да кажа, че мога да представя такъв документ. Такъв документ трябва да бъде наистина обвързан със срокове, финанси и всичко останало. Но поне ще придобиете бегла представа за начина ми на мислене - за това какво мисля да правя и в какво ме е подкрепил премиерът. Няколко думи за здравеопазването днес. България е с една от най-недружелюбните към потребителите здравни системи в Европа според индекса на европейския здравен потребител за 2009 г. По удовлетвореност се нареждаме на последно място в Европа, изоставайки зад страни като Албания и Македония. У нас действа здравноосигурителен модел на принципа на солидарността, осъществяван от един задължителен фонд – НЗОК. В основата на системата е разположена първичната извънболнична медицинска помощ, осъществявана от общопрактикуващи лекари, които би трябвало да изпълняват ролята на пазители на входа. Или, с други думи казано, те трябва да решават по-леките диагностично-лечебни случаи, като така не се стига до използване на скъпо болнично лечение. Достъпът до тесни специалисти за здравно осигурените е ограничен и става само след насочване от общопрактикуващ.

до изразяване на недоволство, най-вече с помощта на медиите. Болничната медицинска помощ по линията на Здравната каса за 2009 г. е осъществявана от 348 лечебни заведения с различен обем на дейност и форма на собственост. Достъпът до болнична помощ в България е изключително лесен на национално ниво и не съществуват на това ниво познатите от редица европейски страни феномени – „листи на чакащите”, с изключение на някои специфични процедури. Освен чрез направления от общопрактикуващ и специалист, пациентите могат да бъдат приети директно чрез болничното спешно отделение, като на практика липсват механизми, по които да се ограничи достъпът и се отсеят истинските спешни състояния от останалите. Така се заобикаля цялата система на първична и специализирана извънболнична помощ, включително се явява възможността здравно неосигурени да получават специализирани консултации и изследвания. През последното десетилетие се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на броя на хоспитализациите. За 2008 г. те са стигнали 1 млн. 825 хиляди или близо 24 на сто от населението. Естествено растат и разходите за болнично лечение, които са стигнали от 62 млн. лв. на месец до 2006 г., на 96 - през 2009 г., а през 2010 г. имахме месеци, когато минаха и 100! В същото време, въпреки общоприетото мнение, че болничният сектор е недофинансиран, а цените на клинични пътеки покриват само част от стойността им, броят на болниците расте, като всяка новопоявила се структура желае да работи по договор със Здравната каса. Самият феномен на растящите хоспитализации в страна с намаляващо население е мултифакторен, като по-важните причини са: недостатъчно ефективната доболнична помощ, несправедлив и изкривен начин на финансиране по клинични пътеки, липса на контрол от страна на пациентите, обвързване на доходите на работещите в болниците с броя преминали болни, лесен директен достъп до болнично лечение и огромен брой болници, работещи със Здравната каса. Натискът за все повече средства за болничната помощ в комбинация с бюджетни ограничения, налагани от икономическото състояние на държавата, е източник на напрежение сред работещите в системата, прерастващо в периодични заплахи за протести. Лошото управление на държавните болници, сведени до търговски дружества, е причина за повишаване на дълговете им, особено в комбинация с нестабилност в тяхното финансиране. Противно на очакванията, за пациентите лесния и свободен достъп до болнично лечение се оказва, че не е синоним на качествено такова. Болниците са заинтересовани да приемат повече и в по-леко състояние пациенти, а престоят им да се ограничава до изискването на клиничната пътека. Опитът да се гарантира качество чрез задължителен минимален престой и задължителен набор от диагностично лечебни процедури има само частичен успех. Обратната му страна е свързана с извършването на ненужни изследвания и процедури, които или се изпълняват и водят до ятрогенизация, т.е. може дори увреждане здравето на пациента и неоправдани разходи, или се отчитат фиктивно, което не действа добре за дисциплината на системата. Получават се парадокси от типа най-бедната държава в Европейския съюз да има над средния брой компютърни томографи на глава от населението - 2,2 на 100 хиляди, спрямо 1,9 за Забраната за доплащане в болниците се заобикаля с процедури като избор на екип, като в някои случаи цената на този избор е по-висока от цената на клиничната пътека, заплащана от Касата. За пациентите всичко това води до неяснота и несигурност по пътя им през различните заведения, голями диспропорции в предлагането на качеството и ниска удовлетвореност. Не по-висока е обаче удовлетвореността на работещите в здравеопазването. Всичко това, предполагам, вие го знаете. За тези въпроси са ви искани вотове на недоверие, други са искали вотове на недоверие, въпросът е какво правим. И минавам към някои мерки, които са подходящи и които са приложими в момент на икономическа криза в България. Ще ги подредя не толкова по тяхната важност, колкото по логичния път, който би следвало, според сегашната ни система, да следва пациента: първична, специализирана, болница, лекарства Първична извънболнична медицинска помощ - предвиждам запазване ролята на общопрактикуващия лекар като институция, гарантираща базовото медицинско обслужване на населението; заплащането чрез капитация и за допълнителни дейности остава. Нереалистичното изискване за 24-часово разположение на общопрактикуващите лекари, представени под странната форма на еднолични търговци, в повечето случаи е имитация на осигурено обслужване на населението. Обслужването най-често се поема от спешните центрове или спешните отделения в болницата, откъдето изкушението за хоспитализация е голямо. Това изисква решаване на въпроса с работния ден на общопрактикуващите лекари в духа на европейските директиви. Механизмите ще бъдат приети след консултации със заинтересованите страни и биха включвали създаването на центрове или кабинети за лекарска консултация в нощните часове и почивните дни, групови практики и други форми. Създаването на групови практики ще бъде насърчавано по всякакъв начин, особено с финансовите средства от Европейския съюз, като от наличната в момента Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността в българската икономика”. Това, между другото, съвпада и с Програмата на ГЕРБ. Някой друг ме питаше чел ли съм я и как ще се вържат нещата. Връзват се! Някъде се развиват. В крайна сметка предизборната програма е едно, реалният живот е друго, и не виждам нищо лошо да се появяват нови идеи, стига те да бъдат подкрепяни. От началото на 2011 г. се предвижда изравняване на потребителската такса до ниво 1% от минималната работна заплата за всички категории лица, които не са освободени от нея. Тази мярка има цел да намали немотивираната консумация на медицинска помощ. Специализирана извънболнична помощ, специалисти – предвижданите действия ще бъдат в посока освобождаване достъпа до тесни специалисти. В момента няма никакви други основания, освен икономически, за използване на ограничаващата роля на общопрактикуващите лекари. Между другото трябва да ви кажа, че има проучвания в чуждата здравна литература, където се поставя дори и под въпрос дали има ефект въвеждането на гейт-кипърите върху икономиката и разходите в здравеопазването. И тъй като в близката година не се предвижда значително увеличаване на финансовия ресурс, става ясно, че с наличните механизми на регулативни стандарти няма как да се подобри достъпът, а оттам и удовлетвореността. Поради тази причина трябва да се търсят други механизми на регулация, които биха се въвели, подчертавам, за да не бъда разбран погрешно, това е едно предложение, откриване на дебат, само след получаване на обществено одобрение. Възможен вариант, по който аз ще инициирам дебата и за който досега се е мълчало, е въвеждане на доплащането. Чрез него пациентите ще имат директен достъп до специалист, като заплащат част от цената на прегледа. Реално в момента подобно доплащане съществува, ако включим две потребителски такси, плащани първо при общопрактикуващия, след това при специалиста, без достъпът да е свободен. Разбира се, говорейки за това нещо, искам да подскажа, че достъпът до специалист на диспансеризираните пациенти – това са хората с тежки състояния, бременните, децата, ще остане, както досега. Той е свободен в рамките на обема, предвиден в Наредба № 39. Болничната тема, горещият картоф, който е в момента актуален – належаща е спешна оптимизация на болничната мрежа. Показателят, по който се различаваме в пъти от останалите страни не е броят на леглата, а този на болниците. По данни на Националния статистически институт за 2009 г. те са 352 и са отчели, всъщност са получили заплащане за 1 млн. 769 хил. 632 хоспитализации през Здравната каса.

На другия полюс са големите болници и заведения с над 10 хил. хоспитализации годишно. За 2008 г. са 51 и са получили от Здравната каса 615 млн. лв. за 918 хил. хоспитализации. И двете групи практически не се отличават по ръст на хоспитализациите си за периода 2008-2009 г. Средната цена на пътека в големите болници е по-висока от тази в малките, но и разходите пък са по-високи. За университетските болници те превишават с 1,60 реимбурсните нива, когато когато се заплаща от Касата, а за областните те са 0,80, за общинските 0,60-0,65. Повишаващите се хоспитализации и ограничените финансови ресурси в момент на криза правят неизбежно използването на бюджети на ниво болници. Бюджетът е доказано ефективно средство за контрол на разходите и практика в прилагането му има в много страни като Чешката република, Дания, Германия, Словения и др. При сега действащото законодателство разпределението на бюджета може да става на исторически принципи и с еднакъв коефициент за всички лечебни заведения. Това по никакъв начин не стимулира преструктурирането на лечебните заведения и води до разпиляване на ограничения ресурс към прекалено много субекти. Поради тази причина би било удачно законодателството да регламентира структуроопределящи болници, или както ги наречете – от национално значение, или каквото и да е, няма значение името, които да са от национално значение, и да им се осигури финансиране, даващо възможност да гарантират качествено лечение на всички български граждани. Броят и разположението на тези болници трябва да отговаря на броя на населението и да обхваща цялата страна, гарантиращо на всеки пациент безпроблемен достъп до болнично лечение. Определянето на дадена болница за структуроопределяща за даден регион ще се прави на базата на обем преминали пациенти, възможности за диагностика и лечение, наличието на квалифициран персонал. Собствеността на лечебното заведение няма да бъде критерий. Структуроопределящите болници ще имат по-висок коефициент на определяне на бюджета си, но в замяна лечението на здравноосигурените ще бъде безплатно, т.е. доплащането - забранено! Но останалите, това пак го казвам като една идея за прокарване на дебат, в никой случай аз не казвам, че това е нещо, на което държа 100%. Ако чуя доводи „за” и доводи „против”, конструктивни предложения, това всичко ще бъде доразвито. На останалите болници, работещи със Здравната каса извън тази категория, би могло да се позволи при строг регламент и ограничение на размера използване на доплащане от пациента. Така по естествен начин структурите с реални пациенти ще се развиват, а тези без ще бъдат трансформирани в други лечебни заведения или ще преустановят съществуването си. Въвеждането на коригиращи коефициенти за глобалния бюджет на структуроопределящите болници ще е далеч по-справедлив механизъм от диференциацията на цените на клиничните пътеки в зависимост от вида болница, тъй като не нарушава принципа за една и съща работа да се плаща еднакво. Предлаганите промени са съвместими с всичко извършено досега относно въвеждането на националната здравна карта, регламентираща максималния брой легла, трансформирането на легла за остри случаи в такива за продължително лечение. Между другото, думата „долекуване” я намирам за нонсенс. Съжалявам, че фигурира в закон. Ако някой може да ми каже какво е долекуването, ще съм много благодарен. Чрез подобен подход би се ускорил процесът на оптимизация на болничната помощ в един изключително резистентен на промени сектор. Относно метода на финансиране. През 2011 г. въпреки несъвършенствата си като метод на заплащане остават клиничните пътеки. Предстои финализиране на процедурата по остойностяването им, с което се очаква да бъдат смекчени големите диспропорции при някои от тях. От 2012 г. трябва да започне постепенното въвеждане на диагностично свързаните групи, като за целта подготовката трябва да бъде извършена през идващата година. Няколко думи за болниците с държавно участие. Моля народните представители от левицата, не само колегите-лекари, да слушат внимателно, защото мисля, че това е тема, по която ще намерим общ език. Свеждането на болниците до търговски дружества с делегиране правото им на управление на група лица – Съвет на директорите, е форма на оттегляне на държавата от един изключително важен сектор. Това е записано и в Програмата на ГЕРБ. Както виждате, Казусът с двете болници в Стара Загора, на които принципал е държавата, е емблематичен за степента на безпомощност, до която може да се достигне. Необходимо е значително по-ясно да се подчертае функцията на държавата, която към момента е доста размита и се състои в назначаване и отстраняване на членовете на Съвета на директорите. Липсата на сериозен контрол нерядко води до необосновани и съмнителни разходи, увеличаващи болничните задължения. Сериозно трябва да се помисли за формата на управление на държавните болници. По отношение на работещите в тях, посоката, в която трябва да се върви, е гарантиране на по-високи и твърди заплати, които да не зависят от броя на хоспитализациите. Оптимизирането на броя на персонала трябва да се извърши на базата на ясни нормативни критерии, по същия начин драстичните различия в заплащането на отделните специалисти трябва да бъдат редуцирани. Няколко думи за университетските болници. Двадесет и шест университетски болници за страна с нашите размери поражда въпрос дали не са много. Броят им подлежи на оптимизация след обсъждане и консултация. Актуална тема за обществото, за пациентите, е изборът на екип. Тъй нареченият избор на екип всъщност е маскирана форма на доплащане на болничното лечение, което се е утвърдило от години. При сегашната финансова ситуация не е удачна обикновената забрана на подобна практика, защото това ще увеличи плащанията под масата, но тя трябва да бъде регламентирана като условия, извършване и пределни цени, които да са процент от заплащането на НЗОК-цена. Болници, където за избор на екип се изискват суми, надхвърлящи стойностите на клиничната пътека, очевидно нямат потребност да работят по договор с Касата, тъй като са намерили по-добро финансиране. Лекарствена политика. Бих желал да се въведат европейските практики, при които се държи сметка за цената на терапията спрямо нейната ефективност или постигнат резултат. Стремежът ще бъде избягване на дисбалансите по отношение на разходите за лечение на различните заболявания. здравноосигурителна каса на лекарствените продукти, осигурявани за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. И накрая няколко теми от общо значение. Знаете, напоследък се говореше много за електронната здравна карта, ето моето мнение. Очакванията за някакво значително дисциплиниране на системата, изразяващо се в намаляване на броя на хоспитализациите или отчитане на прегледи, са до известна степен преувеличени, защото електронната карта може да гарантира присъствието на пациента, но не и целесъобразността на извършената медицинска услуга. Въпреки това идеята за електронна здравна карта трябва да бъде развита. Съществуват два подхода. При единия картата ще се използва само за идентификация на лицето и верификация на неговото присъствие. В този случай ще ни е достатъчна познатата ни лична карта, която всеки притежава. Въпросът е дали това е икономически оправдано. Вторият подход, който е по-съвременният, е използването на здравната карта и като средство за съхранение на медицинска информация, тоест вид електронно досие. Необходима е дискусия кой от двата подхода да бъде избран, а осъществяването може да стане само след осигуряване на финансови средства, и поглеждам финансовия министър. Усвояване на средства по европрограми – изключително важно. Румъния прави такава електронна здравна карта с европейски пари. Работата на министерството трябва да бъде изключително много интензифицирана в това отношение. Човешки ресурси. Тревожното състояние с броя на лекарите по определени специалности и бедственото състояние с броя на медицинските сестри, акушерки и лаборантки тепърва предстои да бъде усетено от българското общество. Единственият начин да се спре изтичането на млади кадри от страната е да се увеличи заплащането и подобрят условията на работа. Проблемите на специализиращите се предвиждат да намерят трайно решение, като времето на специализация трябва да се смята за осигурителен стаж. Няколко думи: кризата ще свърши, какво следва след нея? Увеличаване на процента на брутния вътрешен продукт, който държавата заделя за здравеопазване, до нива, надхвърлящи най-добрите предкризисни години, без което, подчертавам, е нереалистично да очакваме значителни промени в сектора по отношение на качеството. Не може да се заблуждаваме, че ще напишем стандарти и ще осигурим на населението по-добро здравеопазване без да дадем пари. Отделяне на бюджета на Здравната каса от консолидирания бюджет на държавата и намаляване на държавната намеса в управлението. По последната тема вече започнаха да се водят дебати. Въвеждане на допълнителното здравно осигуряване. Уважаеми народни представители, в това, което ви представих, има дясна политика. Говоря за доплащане – откривам дебат на тази тема, но има идеи, които би трябвало да се харесат на левицата – връщане на ролята на държавата в собствените й болници. Това не е случайно. Здравеопазването е надпартийна сфера и решенията в него не трябва да робуват на политически догми. В случай че ме удостоите с високия и трънлив пост на здравен министър, в мое лице вие ще срещнете човек готов да изслуша всяка конструктивна идея и да чуе справедлива критика. Благодаря ви. Благодаря Ви, д-р Константинов. Доктор Желев направи заявка за изказване. Имате думата, д-р Желев. Уважаема госпожо председател, господин вицепремиер! Уважаеми колега Константинов, казвам го като колега, защото сме лекари и съм сигурен, че след няколко минути Вие ще бъдете избран за министър. Улеснявате ме много с Вашето експозе, защото

за което се отнася и вотът. Защо? Защото постановките Ви са абсолютно правилни. Вие казахте: иска време, иска дебат, иска консенсус за всички онези тежки промени, които предстоят в сектора. Теза, която съм защитавал тук, теза, която и ние подкрепяме, а именно, че с командно-административен метод, с финансов натиск и с опит за фалиране на определен тип болници няма как да търсим качество в здравеопазването. Съгласен съм с вижданията Ви относно финансирането на определен тип болници, както ги нарекохте структуроопределящи, и особено за университетските болници. Това иска обаче време, иска и законодателни промени, иска и предварителни консултации със заинтересованите среди. Ето защо ние и досега казвахме, и то е така, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, системата на здравеопазването е тежка и консервативна. Тя не търпи груби и резки движения. Нямаме там бърза работа, разберете го.

Казвал съм го и друг път, а и вие го казахте – политика на здравеопазването, а не политика от здравеопазването. Но това действително иска сериозен обществено-политически дебат. предстоящия вот, който за мен вече успя, да бъде началото на такъв сериозен дебат в обществото – какво искаме да правим в здравеопазването, какво ще целим, какъв е пътят, с какво финансиране ще го подкрепим. Дали не е време да сменяме системата? Защото какво означава реформа? Ами СДС направи реформата – смени системата на здравеопазването. Ние сега реформа на реформата ли ще правим? Или ще сменяме системата, или ще я усъвършенстваме! Но този мутант между здравно осигуряване и държавно финансиране през бюджета – такова чудо в света няма и няма как да съществува! Накрая, колега, аз Ви желая искрено успех! Но помнете винаги покойния Хайтов, Бог да го прости, който казваше, че едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Аз бих добавил – и ако вицепремиерът Ви разреши. Успех, колега! (Частични

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми д-р Константинов! Аз ще бъда сравнително кратък след експозето, което направихте. В момента българското здравеопазване се нуждае много силно от три неща. Първото нещо е предвидимост. Тя е необходима както за българските пациенти, така и за българските лекари. Тази предвидимост може да бъде гарантирана само от един ясен документ, който начертава пътя, по който ще върви българското здравеопазване във времето, в което Вие сте министър на здравеопазването, и то не само с идеи, които да бъдат подлагани тепърва на обсъждане, а онова, което Вие и Вашият екип сте готови да направите в тази сфера.

Тази подкрепа трябва да Ви бъде гарантирана от хората, с които ще работите заедно в Министерския съвет, от екипа, с който ще работите, от хората, които управляват Националната здравноосигурителна каса и Надзорния съвет на Касата. Тази предвидимост обаче се нуждае от цялостен пакет от конкретни мерки срещу източването на средствата от Националната здравноосигурителна каса – нещо, по което не казахте нито едно изречение. Това източване на средства не е в малките общински болници, които трябва да бъдат преструктурирани. То е в големите болници и Вие ще се сблъскате много сериозно с техния отпор.

Разговорите, които вчера бяха водени, включително и с вицепремиера, с Българския лекарски съюз и премиера, поставят началото на възстановяването на този ритъм на разплащане, но ако той не бъде наистина възстановен и гарантиран в следващите месеци, аз Ви казвам, че отново нещата ще станат сложни, да не кажа страшни. Последното, след предвидимост и спокойствие, от което се нуждае системата, е сигурност. Тази сигурност минава през финансирането, гарантирано през хората, които би трябвало да управляват здравеопазването в екип с Вас, а не противодействайки на Вас като министър на здравеопазването. Накрая искам да спомена, че няколко пъти използвах думата „екип”, за да Ви кажа, че самотните министри не са успявали. Екипът е този политическият гръб, той е онова, което може да Ви помогне. Всичките тези неща, за които говорих – предвидимост, спокойствие и сигурност, все още не са гарантирани. Затова ние от Синята коалиция ще се въздържим при Вашия избор, тъй като два пъти давахме доверие на кредит и двата пъти стигнахме до много тежки провали,

Ние ще се въздържим при Вашия избор, но Ви гарантираме нашата помощ, когато имате нужда от нея при вземането на тежките решения, които могат да променят българското здравеопазване в правилна посока. Благодаря.

Не по-късно, а сега. Например в Програмата на ГЕРБ е записано „Увеличаване на средствата от Републиканския бюджет за материално-техническа база и заплати на персонала в Спешната медицинска помощ.”

За мен лично тези неща си противоречат. Искам Вашето мнение – как ще изпълните Програмата на ГЕРБ в присъствието на министъра на финансите и как ще увеличите средствата за здравеопазване, както е записано там?

Как точно ще го промените? В каква посока? Какво ще се случи с търговските дружества в здравеопазването? И още нещо. Ще използвам въпроса и на господин Шарков по отношение на екипите. какво смятате да правите с екипа? Ще сменяте ли, няма ли да сменяте? Имаме няколко болници, в които управителите бяха сменени, в резултат на което те започнаха да трупат задължения. Говоря за Разград, Добрич, Монтана, „Света Марина” и няколко други Марина” и няколко други назначения. Вие ще правите ли нови назначения, в каква посока и какво ще правите с тези професионалисти от системата, които отпаднаха благодарение на недалновидната политика на предишните управляващи системата?

че може да се помисли за форма на доплащане, която да се явява като контрол от страна на пациентите и т.н. Знаем какво каза министър-председателят по този въпрос. При Вас чух различни намеквания по темата, но не чух отговора. Искаме ясен отговор

И още няколко думи. Веселието на ГЕРБ ме радва, защото Вие вече сте седмият човек на високо ниво в системата – говоря за двама министри, двама председатели на Касата, господин Иванов.

Благодаря, госпожо председател.

бъдещият нов министър на здравеопазването вземе сега пък да Ви отговори, премиерът ще вземе да го уволни още в първия работен ден. Недейте така! Недейте така, защото госпожа Анна-Мария Борисова успешно мълча пет месеца. В момента, в който се обади, я уволниха. Така че, д-р Константинов, внимавайте много още от първия си работен ден! Благодаря. Не се притеснявам от уволнение, ако стана министър. Стига ми тази чест, че ще влезна в рекорда на министър, на който няколко часа след приемането му ще му бъде искан вот на недоверие. Програмата на ГЕРБ. Да, познавам я. За мен е важно да застане Парламентарната група на ГЕРБ, да застанат всички политически сили „Атака”, „Синята коалиция” и ще се радвам и вие да застанете зад мен. Ако предложенията са разумни, действаме. Програмите са нещо общо, всичко трябва да бъде детайлизирано. Екип. Разбира се, ще има промени. Няма да мога да ви ги кажа в този момент. Някои хора ще си отидат, други ще дойдат, ако говорите за заместник-министрите ми. Трябва да имате малко търпение. По темата за доплащането. Аз инициирам дебат, нищо повече. Ще чуем мнението на обществото. Не е лошо да се говори поради какви причини е била отстранена предшественичката бившият, всъщност не знам дали е още, мисля, че технически още би трябвало да бъде, вие трябва да гласувате – проф. Борисова. Аз няма да го коментирам, това е работа на министър-председателя, но мен не ме притеснява неговото решение. Виждам, че средната продължителност на престоя на този пост е няколко месеца. Разбира се, ако не се справим, аз ще си отида. Разбира се, ако не видя подкрепа, аз сам ще поискам да си тръгна. Някакъв друг въпрос дали имаше още, дали пропускам?

Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Припомням Проекта за решение с вносител министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов:

и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България РЕШИ: 1. Освобождава Анна-Мария Борисова Иванова като министър на здравеопазването. 2. Избира Стефан Константинов Константинов за министър на здравеопазването.” Режим на гласуване по така предложения и обсъден Проект за решение.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Доктор Константинов, преди малко се бяха появили аргументи във Ваша подкрепа, но като Ви чуха, напуснаха. Не знам дали разбирате, но Вас Ви избират без всякаква подкрепа – нито едно изказване от управляващото мнозинство в подкрепа на Вашето виждане; премиерът демонстративно се разграничава от Вашата кандидатура и Ви остави в ръцете на оръжието на БСП в това правителство. Вие би трябвало да си давате сметка, че в тази ситуация, за съжаление или за Ваша радост, сте съвсем сам. Сам, оставен в ръцете на една незапочнала реформа, на едно отношение на правителството и на финансовия министър твърде брутално към съсловието и към проблема „здравеопазване”; сам в условия на криза; сам, без гърба на премиера, без лицето на премиера и без нито едно лице, което се ангажира с Вашата кандидатура в залата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми доктор Константинов, гласувах против Вашата кандидатура, не защото имам нещо против Вашите професионални и лични качества и против освобождаването на проф. Анна-Мария Борисова. Мисля си, че българският парламент заслужаваше да разбере защо проф. Анна-Мария Борисова подаде оставка. Заслужаваше парламентът да разбере какво й е пречело да бъде министър, защото според мен не става въпрос за това кой е министър на здравеопазването, а за правителствена политика. Вие сте интелигентен човек, д-р Константинов, и знаете, че една държава, която дава два пъти повече пари за полиция, отколкото за здраве, е полицейска държава. Още нещо. Отсъствието на министър-председателя от българския парламент лесно може да се обясни с това, че се прави на монарх и е над Народното събрание. Но аз мисля, че има и друг знак – той отсега Ви обещава Вас да Ви командва Симеон Дянков и той да определя какво да правите. е вярно, че трябва да се плашите, че министър-председателят ще Ви уволни, обикновено уволнява Симеон Дянков, защото той управлява България, а министър-председателят обикаля медиите. Благодаря ви.

Аз гласувах „против”, защото този път от това обсъждане избяга главният виновник. Кой е виновен за проваления министър Нанев? Името му е Бойко Борисов. Кой избра Анна-Мария Борисова? Името му е Бойко Борисов. Кой е виновен за проваления министър Желева? Името му е Бойко Борисов. Днес има един тъжен рекорд, в който беше подобрен рекордът на госпожа Желева по краткотрайно пребиваване в Министерския съвет. Кой носи отговорност за финансовата политика, провеждана от господин Дянков? Персоналната отговорност е на избора на господин Бойко Борисов. Той трябваше да застане тук, но предпочете да избяга от Народното събрание и да праща свои наместници. Той носи персоналната отговорност за всички тези провали във всичките досегашни назначения в Министерския съвет и прожекторите лека-полека се насочват към него, а той обича това. Следва д-р Константинов да положи клетва. Заповядайте, д-р Константинов, за полагане на клетвата.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”

Уважаеми дами и господа народни представители, преди да обявя почивка от 30 минути ще започнем с дебати по вота за недоверие. Искам да съобщя максимално възможното време, така както до момента са дебатирани вотовете на недоверие, разпределено по парламентарни групи. времето с максимално удължаване е както следва: - Парламентарната група на ГЕРБ - 60 минути; - Парламентарната група на Коалиция за България – 30 минути;